i članova Odbora za pravosuđe To je izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe. Člankom 74. Poslovnika utvrđeno je da Odbor za pravosuđe ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još 6 članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Molim predsjednika Odbora za izbor i imenovanje i upravne poslove gospodina Lučina da iznese prijedlog. Na današnjoj sjednici Odbor je utvrdio i Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova, članica Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. U Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora biraju se za predsjednika dr. Josip Kregar, za potpredsjednicu Ana Lovrin, za članove Peđa Grbin, Vesna Fabijančić Križanić, Ingrid Antičević Marinović, Igor Rađenović, Nada Čavlović Smiljanec, Nada Turina Đurić, Davor Ivo Stier, Ante Babić, Ante Kulušić, Ilija Filipović i Ivanka Roksandić. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog odbora. Tko je za? Protiv? Hvala. Utvrđujem da je jednoglasno sa jednoglasno sa 132 glasa prihvaćen Prijedlog Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, te proglašavam da su u Odbor za pravosuđe izabrani za predsjednika Josip Kregar, za potpredsjednicu Ana Lovrin, za članove Peđa Grbin, Vesna Fabijančić Križanić, Ingrid Antičević Marinović, Igor Rađenović, Nada Čavlović Smiljanec, Nada Turina Đurić, Davor Ivo Stier, Ante Babić, Ante Kulušić, Ilija Filipović i Ivanka Roksandić. Čestitam vam na izboru i želim vam puno uspjeha u radu. Gospođe i gospodo zastupnici, iscrpili smo utvrđeni dnevni red i zaključujem prvu sjednicu Hrvatskog sabora. Ali vas molim samo obavijest. Prva obavijest da se Odbor za zakonodavstvo održava u 13,30 u dvorani Jelačić, neki zovu centar. 13,30 također Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u dvorani Janka Draškovića. Mislim da je to soba 202. I u 14,30 Odbor za pravosuđe u dvorani Stjepana Radića, soba br. 133. Stjepana Radića. I na klupe ste primili poziv za drugu izvanrednu, još niste primili ali bi trebao svaki čas stići poziv za drugu izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. I ja predlažem da se ta sjednica održi s početkom u 16,00 sati kako bi se sve moglo obaviti na vrijeme i kvalitetno. A sada stići će svaki čas poziv za sjednicu. Da pričekamo još? Ne trebate čekati, po klupama ćete dobiti, dakle poziv za sjednicu. Trebao je stići, ali evo još nije. Nisu stigli umnožiti.